**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 410 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, pomorski promet i veze i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Ivica Peravić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 139. Ustava Republike Hrvatske, te člancima 16. i 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora predlaže pokretanje pred Hrvatskim saborom postupak donošenja Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju po hitnom postupku, a koji je potpisan u Zagrebu 20. veljače 2004. godine. Temelj za donošenje po hitnom postupku sadržan je u članku 159. stavak 1. Poslovnika Hrvatskog sabora. Naime, s obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini okončan unutarnji pravni postupak za stupanje na snagu ugovora, cijeni se da postoji interes i da Republika Hrvatska okonča potreban postupak kako bi ugovor stupio na snagu. Citiranim zakonom čije će odredbe ući u pravni poredak Republike Hrvatske će se potvrditi međunarodni ugovor, koji ima za cilj unaprijediti i međunarodni i međudržavni promet na unutarnji plovnim putovima i stvoriti uvjete na načelu jednakosti i uzajamnosti za nesmetanu plovidbu, obilježavanje i održavanje i prijevoz osoba i stvari na unutarnjim plovnim putovima, naglašavajući važnost plovidbe koja u usporedbi s ostalim vidovima unutarnjeg prometa ima gospodarske i naravno ekološke prednosti. Ugovorom se uređuju odnosi ugovornih strana vezani uz plovidbu plovnim putovima rijeke Save, Kupe, Une, Vrbasa, Bosne, Dunava i Drave, u granicama njihove plovnosti i obilježavanja i održavanje plovnih putova rijeke Save i Une u utvrđenoj klasi. Predmetni ugovor ne utječe na prava i obveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koje su na snazi za ugovorne strane. Odredbama ugovora kao i njegovom primjenom ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja međunarodnih, ispričavam se međudržavnih granica između stranaka. Ugovor se privremeno primjenjuje od dana otpisa. U skladu s predmetnim ugovorom dvije ugovorne strane osnovale su međudržavnu komisiju za primjenu i praćenje provedbe navedenog ugovora. Doneseni su dokumenti poslovnik o načinu rada međudržavne komisije, pravilnik o načinu obilježavanja plovnog puta Save i Une, planovi postavljanja oznaka u sistemu obilježavanja, a u pripremi je donošenje pravilnika o tehničkom održavanju. Međudržavna komisija osnovala je stručne skupine i to za donošenje planova postavljanja oznaka u sistemu obilježavanja plovnog puta Save i Une, ad hoc stručna skupina za izradu nacrta pravilnika o tehničkom održavanju plovnog puta Save i Une, i stručnu skupinu za nadzor i koordinaciju projekta IPA 2008 obnova i modernizacija vodnog puta na rijeci Savi od Račinovaca do Siska. Stručna skupina za donošenje planova postavljanja oznaka u sistemu obilježavanja plovnog puta Save i Une se redovito sastaje, donosi prijedloge planova, nacrte izvješća o njihovom izvršenju, te ih prosljeđuje međudržavnoj komisiji koju svake godine saziva jedna od ugovornih strana u svojoj državi na usvajanje. Prema pravilniku o načinu obilježavanja plovnog puta Save i Une, Bosna i Hercegovina putem Ministarstva komunikacija i prometa obavlja poslove obilježavanja rijeke Save za plovidbu između riječnog kilometra 210. do 343., odnosno od Račinovaca do Oprisavaca, u dužini od 132,2 kilometra. I na rijeci Uni od riječnog kilometra 5. do 15. u dužini od 10 kilometara na obje obale. A Republika Hrvatska putem Agencije za vodne puteve obavlja poslove obilježavanja plovnog puta rijeke Save za plovidbu između riječnog kilometra 343. do 515., od Oprisavaca do Jasenovca, u dužini od 172 kilometra. I na rijeci Uni od riječnog kilometra nula do 5. kilometra, u dužini od 5 kilometara na obje obale. Do potpisivanja ugovora obnovljen je sustav oznaka na lijevoj, tj. hrvatskoj obali na dionici u nadležnosti Republike Hrvatske, a na istoj dionici se plovnim oznakama obilježavala i lijeva i i desna ivica plovnog puta. Nakon potpisivanja ugovora razmijenjeni su podaci o obavljenom razminiranju lokacija obalnih oznaka, izrađena je tehnička izvedbena dokumentacija za obnovu sustava na desnoj BiH obali, u dionici u nadležnosti Republike Hrvatske, te tehnička izvedbena dokumentacija za obnovu sustava na obje obale u dionici u nadležnosti Bosne i Hercegovine. U tijeku su na obje dionice radovi obnove sustava na terenu. BiH strana planira, kao i hrvatska strana, dovršiti radove obnove do kraja 2009. godine. Troškove obilježavanja, što obuhvaća obnovu i održavanje sustava snose ugovorne strane, svaka za dio plovnog puta koji obilježava. Ad hoc stručna skupina za izradu nacrta pravilnika o tehničkom održavanju plovnog puta Save i Une je pri završetku rada, te će pravilnik proslijediti međudržavnoj komisiji na donošenje. Stručnu skupinu za nadzor i koordinaciju projekta IPA 2008 obnova i modernizacija vodnog puta na rijeci Savi od Račinovaca do Siska kontinuirano radi, te je omogućena stručna suradnja u cilju izrade studije utjecaj na okoliš i postupku ishođenja lokacijske dozvole. Provedbom projekta IPA 2008 obnova i modernizacija vodnog puta na rijeci Savi od Račinovaca do Siska, koji obuhvaća sve potrebne aktivnosti do izdavanja građevinske dozvole, stvorit će se uvjeti za radove uređenja plovnog puta na zahtijevanu četvrtu, tj. međunarodnu klasu. Obzirom da još nije donesen pravilnik o načinu tehničkog održavanja, održavanje plovnog puta se obavlja neovisno na području svake države uz ograničena stručna usuglašavanja. Nakon donošenja pravilnika stvorit će se uvjeti za koordinirano tehničko održavanje čime će se znatno poboljšati uvjeti plovidbe u okviru naravno postojeće klase. Od osnivanja međudržavne komisije 2007. godine za Republiku Hrvatsku troškovi obilježavanja iznose 2 milijuna i 900 tisuća kuna godišnje, a za radove tehničkog održavanja, te studije i projekte utrošeno je u prosjeku 5 milijuna kuna godišnje. Provedba citiranog Zakona će imati financijski učinak na državni proračun Republike Hrvatske u narednim godinama, a u 2009. godini Republika Hrvatska je osigurala na proračunskoj poziciji K810001 gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda i P1547 gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda, 003 sigurnost plovidbe, proračunska sredstva za provedbu ovog ugovora a poslove koje iz navedenog ugovora proizlaze obavljat će agencija za plovne putove. Evo toliko ja se zahvaljujem. Kukuljevića. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ, zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim Zakonom će se potvrditi međunarodni ugovor koji ima za cilj unaprijediti međunarodni i međudržavni promet na unutarnjim plovnim putovima u cilju stvaranja uvjeta na načelu jednakosti i uzajamnosti na nesmetanu plovidbu obilježavanje i održavanje i prijevoz osoba i stvari na unutarnjim plovnim putovima. Ugovor je potpisan u Zagrebu 20. veljače 2004. i privremeno se primjenjuje od dana potpisa. Republika Hrvatska je temeljem ovog Ugovora osigurala proračunska sredstva za gradnju i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda. O osnovnim pitanjima koja će se riješiti po prijedlogu ovog Zakona neću ja dalje elaborirati jer je državni tajnik vrlo iscrpno govorio o svim ciljevima koje će polučiti ovaj Prijedlog zakona, o financijama također nego ću reći da će zastupnici Kluba HNS-a podržati ovaj Prijedlog zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite.

Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju po hitnom postupku. Naime, usvajanje predmetnog Zakona potvrdit će se međunarodni ugovor

te stvoriti uvjete za nesmetanu plovidbu, obilježavanje i održavanje i prijevoz osoba i stvari na unutarnjim plovnim putovima dvaju država na načelu jednakosti i uzajamnosti naglašavajući istovremeno važnost plovidbe koja usporedbi sa ostalim vidovima unutarnjeg prometa imam ne samo gospodarske već i ekološke prednosti. Valja dakako naglasiti kako se niti jednom odredbom ugovora kao ni njegovom primjenom ne zadire u pitanje utvrđivanja i označavanja

Dunava i Drave u granicama njihove plovnosti kao i obilježavanje i održavanje plovnih putova rijeke Save, i Une u utvrđenoj klasi te se omogućava uspostavljanje aktivnosti oko provedbe projekata uređenja dijela plovnog puta na rijeci Savi, na graničnom području Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom u svrhu osiguranja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša. Njima će se zadovoljiti minimalni zahtjevi plovnosti kojima je potrebno udovoljiti da bi plovidba bila tržišno isplativa što će pridonijeti razvoju gospodarskog rasta kroz realizaciju trgovinskih odnosa. Ovdje bih još dodao da je do potpisivanja ugovora obnovljen sustav oznaka na Hrvatskoj obali na dionici u nadležnosti Republike Hrvatske a na istoj dionici se plovnim oznakama obilježavala i lijeva i desna … plovnog puta. Nakon potpisivanja ugovora u veljači 2004. razmijenjeni su podaci o obavljenom razminiranju lokacija obavljenih oznaka, također je izrađena tehnička izvedbena dokumentacija za obnovu sustavu na Bosansko-hercegovačkoj obali na dionici u nadležnosti Republike Hrvatske te tehnička izvedbena dokumentacija za obnovu sustava na obje obale na dionici u nadležnosti bosne i Hercegovine. Kako se sukladno članku 40. Ugovora isti privremeno primijenio od dana potpisa, ugovorne strane su 2007. osnovale međudržavnu komisiju za primjenu i praćenje provedbe navedenog ugovora. Naglašavam da je u međuvremenu donesen i poslovnik o način u rada međudržavne komisije, pravilnik o načinu obilježavanja plovnog puta Save i Une, zatim planovi postavljanja oznaka u sistemu obilježavanja, a u pripremi je i donošenje pravilnik o teškom održavanju. Zbog čega se održavanje plovnog puta obavlja neovisno na području svake države uz ograničenja stručna usavršavanja. Nakon donošenja Pravilnika stvorit će se uvjeti za koordinirano tehničko održavanje čime će se znatno poboljšati uvjeti plovidbe u okviru postojeće klase. Slijedom navedenog zaključno bih istaknuo kako će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj Prijedlog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. iZvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo odmah mogu reći iz početka da se HDSSB podržati ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, svjedoci smo jednog nedavnog novinskog napisa u kojemu je nekakav njemački brod

dalje ne mogu, iako su oni htjeli vidjeti i Slavonski Brod i ostala mjesta duž rijeke Save i evo našu Slavoniju, pa se vratio nazad iz Županje prema Dunavu i dalje prema Crnom moru. Dokle će to takvo stanje trajati ja ne znam, ali znam da je prije ovoga zakona postojao i sporazum sa Bosnom i Hercegovinom iz '98. godine, pa se pitam koliko je tim sporazumom koji je star 10, 11 godina učinjeno po pitanju plovnosti rijeke Save? Svjedoci smo, pogotovo mi u Slavoniji i Baranji da se luka "Brod" gradi puževim korakom, a vrlo imam sigurna saznanja da je luka "Brčko" jako uznapredovala i da je trenutno luka sa najvećim brojem bruto bruto registarskih tona pretovara na rijeci Savi. Dobio sam i informaciju da je Bosna i Hercegovina pregovarala s Mađarskom da se utječe ili lobira, tako bi kanal Dunav-Sava završavao kod Brčkoga. Dakle, jednom kraćom dionicom negoli što je to predviđeno ili negoli što se to planira u nekakvim futurističkim zamislima Vlade Republike Hrvatske. Ovo je zapravo zakonski okvir za regulaciju plovidbe i ova sredstva koja su predviđena od 9 milijuna od 9 milijuna i 100 tisuća kuna koja se navode u ovim materijalima za 2009. godinu mogu pitati slobodno državnog tajnika je li to dovoljno sredstava da se osposobi plovni put rijekom Savom i Unom do, ja ne znam on je rekao 5 kilometara, ovdje piše 15 kilometara, može se slobodno reći do kojega to mjesta na rijeci Uni, je li to Uštica, je li to Tanac, je li to Dubica, pa da znamo, je li to Kostajnica Hrvatska? Ja točno ne znam. Dakle, kada Vlada Republike Hrvatske potpisuje ovakav ugovor onda bi svi segmenti hrvatske prometne politike trebali biti usklađeni. Mi gradimo, odnosno kažem puževim korakom kažem da gradi se luka "Brod", sredstva se izdvajaju na kapaljku, za razliku od nekih luka na moru gdje nije problem izdvojiti 200 milijuna eura, bez problema za npr. Galženicu u Zadru. Dakle, luka "Brod" se gradi puževim korakom, a integralni željeznički, željeznička stanica ili za pretovar se nalazi i planirana je dakle HŽ u Spačvi. Pa se pitam ima li tu mogućnosti da se u samoj Vladi dogovore, odnosno Ministarstvu prometa, gdje je to potreban integralni pretovar? pretovar? Da li u luci "Brod" koja već ima kolosijek prema pruzi, prema desetom željezničkom koridoru ili negdje u šumi u Spačvi? I to zahvaljujući tome što, da kažem, politika, politički utjecaj i lobiranje su odvukli takvu jednu pretovarnu željezničku stanicu tamo gdje je bio jači u lobiranju. U ovim materijalima kaže se da se ugovorom određuju odnosi ugovornih stranaka vezanih za plovidbu plovnim putovima rijeke Save pa i Kupe, valjda kod Siska onih 500 metara, Vrbasa, Bosne, Dunava i Drave. Koliko ja znam Bosna i Hercegovina nema kontakta sa rijekom Dunav, ona je granična rijeka između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Nadalje, ovdje se ne spominje rijeka Neretva ili ona ne spada u rijeku u rijeku koja spaja 2 države? Pa ću moliti poslije državnog tajnika da mi objasni zašto i Neretva nije obuhvaćena u ovom ugovoru. Dakle, radi se i o obilježavanju i održavanju plovnih putova rijeke Save i Une. Dakle, Sava od Račinovaca uzvodno do Jasenovca, odnosno do ušća Une u Savu i onda još uzvodno Unom do nekih par kilometara. Također je ovim prijedlogom spomenuto u članku 6. Poprečna plovidba skelama, trajektima i slično na međudržavnim plovnim putovima uz prethodno odobrenje ili provedeni postupak skelskog prijelaza u skladu sa važećim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima između ugovornih stranaka. Ja podsjećam gospodina državnog tajnika da postoji velika potreba upravo za ovakav vid plovila na području Brodsko-posavske županije i molim da se ažurira to pitanje za promet između malogranični ili kakav god između Slavonskog Kobaša i Bosanskog Kobaša. Poglavito stoga što veliki broj građana Slavonskog Kobaša ima, da kažem, katastarske gruntovne čestice na drugoj obali tj. sada u Bosni i Hercegovini. Zanimljiv je, bar po meni, članak 26. ovoga ugovora u kojemu, ja ću možda izdvojiti samo jedan da skratim to, da strojevi i ostala sredstva rada koja su namijenjena za obilježavanje i održavanje plovnog puta, a koja s državnog područja jedne ugovorne stranke prenose na državno područje druge ugovorne stranke su oslobođena svih uvoznih i izvoznih pristojbi i ne podliježu uvoznim ni izvoznim ograničenjima. Mi smo svjedoci i dan danas da se dakle, na kriminalni način eksploatira, to se zove i rudno bogatstvo rijeke Save, a to je šljunak i pijesak. Bez ikakvih gotovo rekao bih ograničenja bez ikakvih inspekcija sa jedne i druge strane imamo ovakve primjere. Ukoliko dođe kod ovoga, je li to zapravo omogućivanje određenih sumnji o mogućnosti određenih zlouporaba ukoliko strojevi koji rade na obilježavanju i produbljivanju i ostalome rijeke Save, nisu podložni nikakvim carinskim i ostalim propisima, zapravo je li to zadržavanje statusa quo, koji sada trenutno postoji na rijeci Savi, a svi dobro znaju svi dobro znaju i osobe i pravne i fizičke koji na rijeci Savi bespravno eksploatiraju šljunak i pijesak. Iako to nije u članku 24. naznačeno, a napisano je, da se ugovorne stranke dakle postoje Hercegovina i Hrvatska, obvezuju osigurati financijska sredstva za obavljanje radova, održavanja i obilježavanja iz stavka 1.. Ja se pitam da li se podrazumijeva da je to u jednakom omjeru? Dakle, financiranje u jednakom omjeru ili svaka za svoju stranu ima svoju nekakvu cijenu i da li će to međudržavna komisija, povjerenstvo ili kako se već naziva, na kraju međudržavna komisija. Da li će ta međudržavna komisija određivati visinu visinu troškova i financijskih sredstava za obavljanje, održavanja i obilježavanja plovnog puta iz stavka 1. ovog članka? Evo pitanje za državnog tajnika pa se nadam da ću dobiti i odgovore. Dakle u članku 40. završnom članku prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora, piše da ovime prestaje protokol o uspostavljanju plovidbe na unutarnjim plovnim putovima rijeke Save i njenih pritoka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle protokol koji je sklopljen ili potpisan 16. listopada 1998. godine. Pa se pitam da li je tim protokolom koji je tada potpisan, a svjedokom sam svaki dan u Slavonskom Brodu da osim patrolnih čamaca pogranične policije, gotovo ništa drugo ne plovi rijekom Savom i ovih eksploatatora šljunka i pijeska, drugo se na Savi nije vidjelo. Dakle, taj protokol nije donio nije donio ništa u svezi uspostavljanja plovnog puta rijekom Savom, koji bi bio sasvim sigurno što bi doprinijelo i gospodarskim i ekološkim aspektima Slavonije i Hrvatske jasno u cjelini. Kada ovako da kažem gotovo svi pristajemo, ja sam uvjeren da nitko neće imati posebne primjedbe da se potpiše i potvrdi ovakav ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi rijekom Savom, Unom i ostalim rijekama da ih ne nabrajam, onda se pitama kako to da Republika Hrvatska na isti način dragovoljno između obje države ne može nagovoriti ili dogovoriti potpisivanje nekakvog ugovora ili sporazuma o ekologiji kojim rafinerija u Bosanskom Brodu ne bi trovala i zagađivala Slavonski Brod, ali i građane Bosanskog Broda također, dakle nisu ni oni isključeni od toga? Jednostavno ovaj problem, ovaj ekološki problem, a i ovdje se spominje ekologija, je nemoguće nemoguće ostvariti. Ili postoje neki drugi interesi koji onda priječe da se između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske riješi problem zagađivanja zraka ili kakvoće zraka u Slavonskom Brodu i županiji Brodsko-posavskoj, a od strane zagađivača rafinerije u Bosanskom Brodu? HDSSB će biti za potpisivanje, dignut će ruku za potpisivanje ovog usvajanja ovog zakona o potvrđivanje ugovora, ali evo uz određene napomene. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. S obzirom na prirodu ovih ugovora, dakle to znači da mi zapravo ne možemo u pravilu mijenjati odredbe ovog ugovora, ja ću vrlo kratko govoriti o ovom ugovoru, odnosno zakonu kojega ćemo mi danas nadam se donijeti, odnosno poduprijeti. I stog aspekta mislim da je vrlo važan ovaj sporazum i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Ne samo zbog regulacije ovog vrlo važnog pitanja u smislu plovnosti ovih rijeka, među kojima su neke od najčišćih u Europi, nego i zbog dakako posljedica koje će iz toga proizići, a one su prvenstveno gospodarske naravi, a i sigurnosti plovidbe općenito na tom prostoru. Dakle, ovaj ugovor ne samo da je doprinos poboljšanju i veza i komunikacija ove države i poboljšanju gospodarske suradnje, prvenstveno trgovinske, a onda gospodarske kao posljedične, on je na svoj način jedan, ja bih rekao javno zdravstveni, odnosno od javno zdravstvenog interesa i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu. Stoga moja potpora ovom ugovoru, odnosno ovom prijedlogu zakona, jer zapravo standardiziranje ove ovlasti i uređivanje ove ovlasti na određeni način je doprinos sigurnosti plovnostima ovim rijekama, ponavljam, među kojima su neke od najčišćih europskih rijeka, neovisno da li su ovog časa u Bosni i Hercegovini Moja jedna samo mala primjedba. U razgovoru sa kolegom Grbićem, on naprosto kaže da je to međunarodni termin. Meni smeta ovaj izraz havarija, iako je on vjerojatno uzet kao takav iz međunarodne terminologije. Zar ne bi bilo ljepše da se to zove, ne znam, nezgoda na plovilima ili ne znam kako? Dakle, težit nam je hrvatskim izrazima i dakle uzet jednu malu moju opasku, dakle primjedbu. Dakako moja potpora ovom prijedlogu zakona, odnosno ovom ugovoru, jer je on potpora i dobrosusjedskim odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine što je interes Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Hrvata s obje strane granice. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo o ovome zakonu je dosta toga kazano. Ja ću se malo osvrnuti na plovni put rijeke Save. Naime, hrvatski unutrašnji plovni putevi, na ovoj skici se vidi koliki je to značaj od Brčkoga pa do Siska kad znamo da danas i u onom objašnjenju se kaže da je to sve druga odnosno treća skupina kategorija a da bi za međunarodnu plovidbu trebalo riješiti najmanje 4C da bi se gospodarstvo potpomoglo i za Hrvatsku i u ovome dijelu bosanske strane. Mi znamo što je rijeka Sava bila prije Domovinskog rata a znamo što je rijeka Sava bila za vrijeme Domovinskog rada. na najvećem dijelu plovnog puta vodile su se žestoke bitke na tome dijelu tako da je ona prilično zagađena, da je zapuštena za vrijeme Domovinskog rata a poslije Domovinskog rata da nije odrađen, dovoljno sredstava da se nije osiguralo i s jedne i s druge strane tako da će ovaj zakon osim što će riješiti obilježavanje i ono što je još bitnije održavanje tog plovnog puta riješiti i problem zaostalih eksplozivnih naprava u tome dijelu, uređenje skelskih prijelaza koji su bili da ih nikako ne zaboravimo jer vrlo dobro znamo da se mostovi mogu rušiti ne samo u agresiji odnosno u ratnim okolnostima nego da mogu i elementarne nepogode znamo da su skelski prijelazu Županju sa Orašjem držali na životu preko 60 tisuća tamo stanovnika pa poslije toga i na Odžaku, pa poslije spojili dva Broda odnosno dvije države Bosanski i Slavonski Brod. Prema tome, velika korist od ovoga zakona kad se stavi u primjenu zakon, kad se uredi taj plovni put rijeke Save od Siska pa do Brčkoga i za luku Slavonski Brod odnosno za gospodarstvo i sa jedne i sa druge strane obale. i sa jedne i sa druge strane obale. Evo, toliko sam samo htio kazati da je rijeka Sava jedna od žila kucavica za razvoj gospodarstva triju hrvatskih županija Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, ali isto tako i Posavske u Bosni i Hercegovini odnosno ovoga gore dijela prema Banja Luci. Svakako podupirem taj dio, samo bih volio da kroz godinu, dvije dana ovdje bude 4C koridor, znači plovni put koji može ploviti međunarodni promet a ne da nam se dešava kao što sad imamo na rijeci Savi da godišnje jedino kad su velike oborine pa vodostaj naraste onda se može ploviti, ostalo samo plove manji čamci a ne i teretni transport. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Ivica Perović. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na ovoj raspravi u ime Vlade Republike Hrvatske i na naravno podršci prijedloga zakona uz naravno možda pojedina pojašnjenja koja su bila iznesena u samoj raspravi. Ono što sam ja rekao u u ovom dijelu uvodnog obrazloženja nisam rekao da 9 milijuna kuna nije dovoljno naravno ono što je spomenuo gospodin Grubišić da bi imali plovnost rijeke Save u ovom dijelu, nego sam spomenuo da za provedbu ovog samog zakona znači dosadašnjih godina i za iduću godinu će biti potrebno ovaj iznos sredstava. Što se tiče ovo je naravno zakonski okvir kojim će se poboljšati i sama suradnja između Republike Hrvatske po pitanju obilježavanja i same plovnosti na navedenim, znači ne samo na rijeci Save nego i na navedenim rijekama koje su sastavni dio ovog sporazuma. Što se tiče pitanja pojedinih luka ja danas neću ulaziti u samu raspravu ali evo može se zastupniku dostaviti Grubišiću odgovor na ova pitanja u kojoj su fazi znači pitanje i Luka, i Brod, i Spačva. Što se tiče samog članka 6. pitanje skela to je specifičan način prijelaza i on kao takav se morao regulirati kroz ovaj zakon jer vi znate da svi koji ste se vozili skelom da ona ide na maticu odnosno na samo ono uže pa zbog same plovnosti to pitanje je potrebno i dodatno regulirati i naravno da je pitanje skela ne na području samo Brodsko-posavske županije i na području Sisačko-moslavačke županije i dijelu Zagrebačke županije jedno od bitnih pitanja. Što se tiče članka 24. naravno da omjer financiranja će regulirati međudržavna komisija. I možda samo na kraju što se tiče ekologije. Ekologija je u ovom dijelu zakona spomenuta samo u smislu prometa koji se odvija rijekama, da je jedan vid i zaštite naravno okoliša kao takav i kao takvim ga i u ovom smislu treba i smatrati. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem